Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 85 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 86 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Milisav Petronijević.Nastavljamo pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda – Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada.Na član 53. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović. Izvolite. jedan u nizu koji će izgleda posvađati komšije.Pročitaću ga, pošto smo sinoć završili, još jednom – upravnik uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima koja su zajednički ili posebni delovi zgrada izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu. Za fizička lica – ime, prezime i JMBG, a za pravna lica – poslovno ime, adresa, sedište i matični broj.Obavezu upravljanja i održavanja samostalnih i posebnih delova zgrada imaju samo vlasnici tih posebnih i samostalnih delova, kao i zakupci stana u javnoj svojini na neodređeno vreme. Smatramo da je dovoljno da upravnik vodi evidenciju o ovim licima. Pošto ne postoji odredbama ovog zakona ustanovljena potreba da upravnik zgrade vodi evidenciju o licima koja su zakupci ili drugi korisnici stanova, osim ukoliko se putem upravnika i zgrada ne namerava vršiti poreska kontrola iznajmljivanja stanova. Ukoliko je namera predlagača ovog zakona da se putem upravnika zgrada ipak vrši poreska kontrola, to bi bilo potrebno izričito i zakonski regulisati. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.Da li neko želi reč?Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč?Izvolite. sam predložio u ovom amandmanu, koji precizira koja su prava i obaveze upravnika, neke stvari koje su od opšteg interesa, od opšteg javnog interesa, kao i interesa stanara koji stanuju u toj zgradi.Dakle, pošto znamo da otprilike pola stambenog prostora u Srbiji nije uknjiženo, tj. da nije evidentirano u katastar, upravnik upravnik kada pravi spisak stambenih jedinica koje su u njegovoj zgradi da proveri u katastru koja je od njih uknjižena i da onda inicira uknjižbu, pošto izgleda da se tim problemom ne bavi niko.Druga niko.Druga stvar, koju sam takođe u okviru ovog amandmana predložio jeste nelegalna gradnja. Kada neko gradi,

u opštini proveriti da li postoji odgovarajuća dokumentacija za ovakvu vrstu radova i da onda obaveštava građevinskog inspektora ukoliko vidi da za to ne postoji odgovarajuća pravno valjana dokumentacija.Mislim da je bitno zbog toga što može da se desi da radovi već daleko poodmaknu, a da to niko ne prijavi inspekciji. U obrazloženju ste naveli da to radi građevinska inspekcija. To je u redu, ali ako niko ne obavesti građevinsku inspekciju, pošto inspekcija ne može da ide po svim zgradama i da kontroliše da li neko nadziđuje ili ne, onda nastaje problem. Hvala.

Dakle, mislim, kada jedan profesor na univerzitetu okrene jednom poljoprivredniku leđa, da je to ozbiljan razlog da se ovakav amandman ne prihvati. Hvala.

To je prva stvar koju traži. Druga stvar koju traži jeste da upravnik vrši inspekcijski nadzor. Ne znam zaista, ali to nikako ne bi bilo moguće iz dva razloga. Prvo, zato što imamo inspekciju koja mora da radi svoj posao. Drugo, ako govorite primer nadziđivanja, nema nadziđivanja ukoliko nema odluke vlasnika, pa odluke skupštine pa između ostalog i rada inspekcijske službe, a da ne govorimo o tome da praktično zadirete u vlasničke odnose stanova. Čini mi se da bi to bilo zaista protivustavno, pod jedan,

Potpuno je pogrešno protumačeno ovo što je kolega rekao. Znači, nikakva inspekcija se ne očekuje od upravnika i da on ili ne prijavljuje nešto što nije nelegalno i ne dešava se da građevinska inspekcija izlazi tako brzo na teren i dešava se da se nelegalni objekti rade i bez svih potrebnih dozvola, pa se zato i zovu nelegalni, pa se naknadno legalizuju.Ono što je bitno za ovo, to je da bi podatke trebao da skuplja na osnovu podataka iz registra nepokretnosti i na osnovu tog registra nepokretnosti bi trebao da uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i zakupcima na određeno vreme stana.To što registar nepokretnosti nije potpuno kompletan, to je najveći problem u Srbiji i kolega je, između ostalog, se na to fokusirao na početku svog izlaganja. Hvala. Reč ima ministar prof. dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Znate šta, ne znam stvarno šta ko misli, znam šta ko kaže i šta je ko napisao u svom predlogu amandmana. Znači napisali ste ovako: upravnik ima obavezu da prilikom svake nove nadogradnje ili proširenja, proveri pravnu valjanost građevinskih radova, pod jedan. Ukoliko primeti da građevinski radovi nemaju odgovarajuću dozvolu, prijavljuje slučaj građevinskoj inspekciji itd. To je jedna stvar koju ste rekli, znači vrši posao građevinskog inspektora. Proverava da li je stambena jedinica uknjižena, znači proverava da li je stambena jedinica uknjižena. Pa, molim vas ovo je profesionalni upravnik, znači mešate se u poslove, da apsolutno ne umete da razgraničite dokle može da se ide, a gde jednostavno postoji privatna svojina.I da dalje ne objašnjavam, pošto očito je bez predmetno vi smatrate da vi

Ne znam, gospođo ministarka da li ste nekada čuli da se u Srbiji gradi, nadziđuje bez dozvole? Ako ste čuli, dobro je.U ovom članu sam podneo amandman koji se tiče podnošenja, odnosno obaveštavanja stanara o finansijskom stanju na njihovom računu. Dakle, pošto će upravnici, takođe voditi računa o finansijama skupštine stanara, pošto ne postoji nikakva konkretna sankcija, ukoliko upravnik to ne uradi u odgovarajućem roku. Postoje odredbe, naravno koje ga obavezuju da on podnosi i izveštava stanare o tome kakvo je stanje na računu zgrade. ne postoji nikakva sankcija ukoliko on to ne uradi.Hteo sam da ovde unesem jednu odredbu, koja kaže da upravnik koji ne podnese finansijski izveštaj duže od šest meseci skupštini stanara, automatski podnosi ostavku.

da sačekamo i starijeg ovog gospodina Evroljuba, pošto njemu treba malo vremena. Mislim da ovaj amandman ne treba prihvatiti, jer predlagač traži ono što nije tražio od stečajnog upravnika, prečesto se podnose finansijski izveštaji, da je njihov vođa stečajni upravnik podnosio takve izveštaje, ne bi radnici ostali bez posla, a poverioci bez imovine. Hvala. Zahvaljujem.Na odeljak dva, naziv iznad člana 51. i član 51. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić. Naš predlog amandmana za član 50. je tačka 6) briše se.U tački 6), pošto član 50. definiše prava i obaveze upravnika, se kaže da uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdata u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu, za fizička lica ime, prezime i jedinstveni matični broj građana, a za pravna lica poslovno ime i adresa sedišta i matični broj.Dakle, naš amandman je na ovakav način predložen, zbog toga što smatramo da podaci koje upravnik pribavlja i od fizičkih lica nisu u skladu sa Zakonom o pristupu javnim informacijama. Mislimo da je ona procena za koju, nažalost, nismo čuli u jučerašnjoj raspravi od gospođe ministarke, koliki je broj stambenih zajednica ili koliki se broj stambenih zajednica očekuje u Srbiji, koliki broj profesionalnih upravnika? Pitamo se na koji način će se selektovati ti ljudi i na koji način će se bezbednosno proveravati, jer se u najavi tim novim strukturama poveravaju velike količine podataka, vrlo poverljivih i mislimo da one mogu da budu zloupotrebljene.Na kraju, da li će se i bezbednosno proveravati ti ljudi, jer mogu da prate i kretanje stanara, mogu da imaju puno informacija o tome šta se dešava u samoj zgradi i mislimo da svi ovi podaci ne treba na ovakav način da budu raspoloživi ljudima koji ne mogu da budu potpunosti kontrolisani. Dakle, veliki broj ljudi bez definisanih procedura unapred. **Veroljub Arsić** Reč ima ministar, prof. dr Zorana Mihajlović. Niste bili juče tu kada sam baš govorila o tim važnim podacima koje vi sada pominjete, ali evo da ponovim. Ovaj zakon je dobio apsolutno sva pozitivna mišljenja od 27 institucija, od kojih je jedna vrlo važna za nas institucija, institucija poverenika. Poverenik je, ne samo dobio zakon, dao svoje određeno mišljenje na zakon, Ministarstvo i Vlada Srbije su prihvatile sve, ali zaista sve, od početka do kraja, sugestije poverenika, potom smo poslali ponovo zakon povereniku i poverenik je, što imamo pisano, rekao da nema nikakvih primedbi na Nacrt zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji smo nakon toga poslali.Kada govorite o profesionalnim upravnicima, i o tome da li će se proveravati, hoće. Prihvaćen je amandman gde se posebno traži upravo provera da li su u krivičnoj evidenciji, da li su pokrenuti postupci, sve ono što po meni je normalno da se traži, a pre toga moraće da prođu obuku, moraće da polažu ispite. Biće javno dostupne informacije o njima, ko su ti profesionalni upravnici. Hvala.

reč?Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. **Srđan Nogo** Mi ovim amandmanom predlažemo brisanje organizacije za profesionalno upravljanje i poštovana gospođo ministarka, vi ste juče u nedostatku argumentacije stalno pominjali nekakve kugle.

pravno lice, kao organizator profesionalnog upravljanja? Ili preduzetnik, kao organizator profesionalnog upravljanja? To je prvo ekonomski trošak za građane. Zašto ne bi građani direktno, odnosno stambene zajednice bile direktno u komunikaciji u zaključivanju ugovora sa profesionalnim upravnikom, šta će im neki posrednik u tome?To podiže troškove. Jedan deo sredstava za organizatora i jedan deo za profesionalnog upravnika. Druga stvar jeste, što preko toga vi hoćete da ostvarite monopol, jer uglavnom će organizatori profesionalnog upravljanja, zbog veze koju imaju u opštini, dobijati sve prinudne uprave u zgradama i samim tim će biti u povlašćenom položaju i na tržištu, ugasiće i udaviće sve individualne profesionalne upravnike.Nije sporan profesionalni upravnik, ako neko želi sa njim da zaključi ugovor. Mi to pozdravljamo. Ako stambena zajednica želi, mi se protivimo nametanju profesionalnog upravljanja i organizatoru profesionalnog upravljanja. Zato što organizator profesionalnog upravljanja je tu, jer se krije ključ partijskog zapošljavanja i tu se krije ključ monopola.Gde još možemo da pogledamo? Čuli smo primer javnih preduzeća, čuli smo neke druge primere. Pogledajte primer u okruženju. Ponavljam, u Makedoniji postoji sličan zakon i u Makedoniji je vlast slično zloupotrebila ovaj institut. Čime su se oni poslužili? Ti njihovi profesionalni upravnici su išli i popisivali, upravo ono što vi želite, stanove u kojima niko ne živi i u kojima niko ne boravi i onda pred izbore prijavljivali veliki broj lica fiktivno na te adrese i tako manipulisali na izborima. Nešto što, verovatno, SNS planira na sledećim, jel tako? Reč ima narodni poslanik Sreto Perić,

privredno društvo ili lice koje će profesionalno da upravlja održavanjem zgrada. Moglo bi to u onim slučajevima gde vlasnici stanova to žele, ali trebali ste mnogo više da pokušate da učinite kroz predlog ovog zakona da sami vlasnici stanova nastoje da održavaju svoje stanove.Da li znate da u Srbiji postoji veliki broj individualnih stambenih objekata koji nisu pokriveni, da postoji veliki broj privatnih kuća koje nemaju fasadu? Ako mislite da one nemaju fasadu ili nisu pokrivene zato što to neko ne želi, grdno se varate. To je zato što ne može iz razloga materijalnog stanja.

Nije moguće, nije realno. Postoji potreba za sređivanje oblasti stanovanja. Zakon o stanovanju je donet 1992. godine, mnoge stvari su prevaziđene. Zakon o održavanju stambenih zgrada je iz 1995. godine, Zakon o socijalnom stanovanju iz 2009. godine i prevaziđene su mnoge stvari. Postojala je potreba da se to menja i verovatno ste toliko nestručno ovo uradili, čuli smo i juče, obična većina, obična manjina, zaista ovaj zakon sadrži neke odredbe gde bi iole pristojno obavešten pravnički pismen čovek postideo se ovog što ste vi doneli pred narodne poslanike i želite da ovo prođe i da zaživi. Nije realno. Nije moguće. Da smo slušali vas svih prethodnih 15, 20 godina ne bi verovatno ni živeli u Srbiji. Ko zna koliko bi nam se prostirala Srbija.Vrlo je realno, je realno, kao što je realno da imamo elektronsku građevinsku dozvolu, tako je realno i ovo. Ali, građani Srbije znaju ne postoji obaveza angažovanja profesionalnog upravnika, nego mogućnost i bilo bi najbolje, bilo bi odlično kada bi stambene zgrade, stambene zajednice mogle da od svojih komšija ima zaista ljude tzv. predsednike kućnog saveta koji mogu da vode računa o održavanju zgrade.To bi bilo idealno, ali to nam se ne dešava već 15, 20 godina. Dakle, postoji i ova mogućnost. U nekim drugim državama to je obaveza. Mi smo kroz ovaj zakon samo stvorili mogućnost za tako nešto.Zašto govorimo o privrednim društvima? Zato što ne želimo da suzimo mogućnost da profesionalni upravnici budu recimo samo preduzetnici, dajemo mogućnost da to bude neki širi krug ljudi. Vrlo je sve do tančina objašnjeno, a kao ekonomista, ne kao pravnik, ta obična većina koju sada pominjete jeste pojam koji se nalazi apsolutno u svakom zakonu ove države, u Zakonu o privrednim društvima itd. Obična i prosta većina je 50 plus 1. Ja sam ekonomista, ali eto, toliko znam. Hvala.

Onda su neosnovano, verovatno, računajući da su došli neki bolji ukazali poverenje vama ponovo, što je velika greška i oni to sami vide i verovatno se sada kaju zbog toga.Postoji gospođo ministar kvalifikovana većina, obična ne postoji. Juče su vam moje kolege narodni poslanici ukazali prilikom predaje pismenog obaveštenja, svi naši pravni propisi poznaju i smatraju i tretiraju pismeno obaveštenje ili podnesak predat na pošti, preporučeno se smatra onog momenta kada je predato u poštu, a ne onog momenta kada je stiglo u nadležni državni organ.Vi

Mi slušamo građane Srbije, mi ne slušamo ni vas, ni bilo koga drugog. Kvalifikovana većina je dvotrećinska većina, a obična ili prosta većina je 50 plus 1.Što se tiče Mlađana Dinkića, nisam bila neki fan njegov iako smo bili u istoj stranci, kao što znate bila sam više fan Labusa, kojeg takođe ne podnosite. Ali se kao građanka ove zemlje vrlo dobro sećam i mnogi drugi se sećaju i ratova i problema i kantica za benzin i nemanja ničega u ovoj zemlji, ne beše to ni od SNS, ni od Dinkića, nego upravo od vas.

naziv iznad člana 55. i član 55. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Gospodine predsedavajući, mi smo podneli amandman na član 51. sa predlogom da se i naziv člana i član 51. naše poslaničke grupe na ovaj predlog zakona se tiče upravo ideje profesionalnog upravljanja. Mi razumemo dobru nameru ministarstva i Vlade da uvede oblast stanovanja i da se to pitanje modernizuje. Međutim, nama se čini da se ovim uvodi jedna velika promena koja zahteva pre svega jednu veliku probu i bilo bi vrlo dobro da se princip profesionalnog upravljanja prvo isproba kao neka vrsta pilot projekta što čine velike razvijene zemlje kada uvode ovako velike reformske promene u jednu oblast.Nama se čini da će se profesionalnim upravljanjem značajno ugroziti individualna prava i pravo na privatnost zbog toga što se daje profesionalnim upravnicima pravo, ovlašćenje da u značajnoj meri ulaze u način života i odvijanje života u jednoj stambenoj zajednici.Zbog toga smo podneli ovaj amandman i mislimo da bi trebalo da ga Vlada prihvati. **Veroljub Arsić** Reč ima ministar prof. dr Zorana Mihajlović.

vlasnicima stanova da angažuju profesionalnog upravnika koji će im pružiti određenu uslugu koja im je potrebna. Oni to mogu da urade i ne moraju da urade.Dakle, stvar je na vlasnicima stanova kako će se organizovati da održavaju i upravljaju zgradom. Iz tog razloga

se utvrđuje način sticanja zvanja profesionalnog upravnika, tačka 3. stava 1. kaže da se on upisuje u registar koji vodi PKS.Da li možemo da dobijemo možemo da dobijemo neko obrazloženje kakve kvalifikacije ili koji je bio razlog koji je ministarstvo navelo da Privrednoj komori

kako vodi registre, već je to privatno udruženje preduzetnika koje bi trebalo da podstiče preduzetnički razvoj, preduzetnički duh, preduzetništvo uopšte.Ja sam predložio da umesto Privredne komore taj registar vodi Ministarstvo nadležno za pitanje stanovanja. Mislim da s obzirom da mi još uvek nemamo nikakvu, u normalnim okolnostima verovatno bi ovaj registar trebalo da vodi nekakvo strukovno udruženje.Međutim, pošto ga mi nemamo, očigledno tražimo nekakvu zamenu. Dakle, između Privredne komore Srbije i Ministarstva koje je nadležno za ova pitanja, ja bih ipak, dok se ne uspostavi nekakva strukovna organizacija profesionalaca, ovo pravo dalo Ministarstvu umesto Privrednoj komori. Hvala.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Marko Zahvaljujem predsedavajući.Poštovana potpredsednice, kolege i koleginice narodni poslanici, mi smo podneli amandman na ovaj član 52. koji se tiče kvalifikacija i uslova na osnovu kojih neko može da se bavi profesionalnim upravljanjem. U stavu 1. su definisane kvalifikacije, a mi smo nakon stava 3. tražili da se doda, i usvojeno nam je, stav 4.Prvo da pročitam stav 3. zbog toga da bi bilo potpuno jasno šta želimo ovim da postignemo. Dakle, u stavu 3. se kaže: „Upis u registar profesionalnih upravnika vrši se na zahtev lica koje ispunjava uslove predviđene zakonom“. Dakle, to piše u postojećem stavu 3.Mi smo dodali i stav 4. jer smo smatrali da je to vrlo važno i hvala što je to usvojeno. Dakle, tražili smo da se u registar profesionalnih upravnika iz stava 3. ovog člana ne može upisati lice koje je osuđivano pravosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostupnim ili nepodobnim za obavljanje poslova profesionalnog upravnika.Dakle, nije dovoljno da on samo ispunjava uslove propisane zakonom za izbor na ovo mesto, to mora da bude lice koje je dostojno da obavlja ovakvu funkciju, odnosno ne može da bude niko ko je bio osuđivan za krivično delo koje je na bilo koji način povezano sa obavljanjem ove funkcije. Hvala.

član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike

Mi smo ovim amandmanom precizirali da kada se već uvodi profesionalni upravnik, da taj profesionalni upravnik, koji profesionalno treba da obavlja svoje obaveze, ukoliko nanese štetu vlasnicima stanova i stambenoj zajednici, mora da odgovara, a ta odgovornost se sastoji u tome da plati štetu. Da bi mogao da plati štetu, vrlo je važno da bude osiguran, tako da sa ovim amandmanom precizirala profesionalna odgovornost, odnosno odgovornost za štetu koju pričini profesionalni upravnik u smislu postojanja osiguranja.Ja mislim da na isti ovaj način kao što ste prihvatili ovaj amandman, mogao je da bude prihvaćen i amandman da stambena zajednica osigura za eventualnu štetu koja se pričini građanima zbog nemarnosti stambene zajednice i vlasnika stanova. Zahvaljujem.Na naziv iznad člana 53. i član 53. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.Da li neko želi reč?

dosta stvari nisu definisane. Između ostalog, u ovom članu 53, koji smo mi predvideli da se briše u celini, posebno se nabrajaju nadležnosti profesionalnih upravnika. Zašto je potrebno, ako profesionalni upravnik obavlja isti posao kao i običan upravnik, da se posebno nabrajaju njegove nadležnosti? Mislim, to su potpuno neke neusaglašenosti koje navode na to da profesionalni upravnik ipak neće obavljati posao samo običnog upravnika, već će da ima i neke druge nadležnosti koje su van realnih potreba stambenih zajednica.

plaćen je za tako nešto. Treba više da radi u odnosu na običnog upravnika i samim tim treba da obezbedi bolje uslove i kvalitetnije uslove za stanare i vlasnike. Zato stoji šta su sve poslovi profesionalnog upravnika. Zahvaljujem.Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. **Boško Obradović** Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani, pomaže Bog svima.Ja bih želeo da u okviru serije amandmana koji sada slede, a tiču se zapravo onoga što ministarka sve vreme negira, a naravno da je to osnovna intencija ovog zakona, a to je prinudno upravljanje svim zgradama i stambenim zajednicama, kako ih vi nazivate, u Srbiji.Dakle, Srbiji.Dakle, tačno je da vi ostavljate mogućnost da stambena zajednica sama izabere upravnika iz svojih redova. Ako to ne uradi, može da izabere i profesionalnog upravnika koga vi licencirate i određujete. Ali, ako ni to ne uradi, dobiće prinudnog profesionalnog upravnika koga će određivati lokalna samouprava. Da li je tačno? Da, to je tačno. Dakle, vi ćete uvesti prinudno upravljanje našim zgradama.Šta to u nastavku znači? To znači da će lokalne samouprave, kojim vi naprednjaci sada komandujete, licencirati, naravno uz pomoć vaše Privredne komore Srbije, vaše stranačke poslušnike da to budu novi prostori za vaše stranačko zapošljavanje. Svojevremeno je Mlađan Dinkić u vaše vreme, gospođo Mihajlović, vi ste odavno na vlasti, vladali ste i u vreme G 17 plus i, evo, do dana današnjeg, govorilo se da je Mlađan Dinkić krenuo u onu kampanju „stop stranačkom zapošljavanju“ kada je zaposlio sve članove G 17 očito niste zaposlili sve članove SNS, ali ste istrošili prostor za zapošljavanje u EPS, u Telekomu, gde ste ih do sada zapošljavali po privremenim i povremenim poslovima. Sada ovim zakonom otvarate novi prostor za zapošljavanje vaših stranačkih kadrova i mislite da sada, pošto eto, ima toliko zgrada u Srbiji, mi stanari u zgradama budemo vama prostor za vaše stranačko zapošljavanje i da nam vi postavljate prinudne upravnike koji će zapravo biti licencirani sa vaše strane, preko vaše privredne komore, preko vaših lokalnih samouprava, nametnuti nama kao vaši stranački vojnici da nas kontrolišu u svim našim zgradama.

Hvala, gospodine predsedavajući.Izgleda da se, s vremena na vreme, uvek pojavi neka potreba da se nešto dodatno ovde objasni nekima koji ne razumeju ili neće da razumeju određene stvari. Naše lokalne samouprave, naša privredna komora? Interesantno, ali ja sam nekako uvek doživljavao da te lokalne samouprave pripadaju onim ljudima koji tamo žive, koji one koji će se starati o tim lokalnim samoupravama biraju, demokratski i pošteno biraju, te da se onda ta lokalna samouprava stara upravo o tim ljudima koji su rekli za koga smatraju da je kompetentan da se o tom kraju stara, da se o njihovom životu stara.Privredna komora, isti princip, da ne kažemo analogno primenjeno, samo na malo višem nivou, na jednom nacionalnom nivou. Vrlo je interesantno da neko to ne doživljava kao nešto svoje, kao nešto što pripada i njemu i ljudima oko njega. Možda i doživljava, ali neće da kaže. Možda ima neku strašnu potrebu da se ovde ponovo bavi SNS i da priča o stranačkom zapošljavanju, opet potpuno paušalno, potpuno generalno, bez i jednog jedinog konkretnog podatka zašto bi to moralo da bude tako kako on kaže, a da li je ili nije, niti mi to očekujemo. Da se razumemo, više od praznih priča mi ovde ne očekujemo niti možemo da dobijemo. To je valjda do sada jasno. Koliko traje ovaj saziv, nikad ništa konkretnije ni preciznije mi čuli nismo.Ja nemam nerealne ambicije da ću tako nešto jednog dana čuti od strane onoga ko ovde replike uporno izaziva, ali mi nije jasno zašto ima bilo šta protiv mogućnosti da se ljudi dogovore, pa ako se ne dogovore, da se onda sistem o nečemu postara. Jel možda bolje da tamo gde dogovora nema, može zgrada da se sruši? Meni je to nekako uvek delovalo kao lošije rešenje, ali s obzirom koliko tu ima i rezona i logike, ja ne očekujem da ćemo mi da se složimo oko toga. Pitanje da li neko može da bude licencirani upravnik, da li neko može da bude upravnik u situaciji kada dogovora nema, ne treba onaj koji izaziva replike da odbaci tako lako. Izvesno je posle prvih narednih izbora, kad god oni budu, neće više sedeti u Narodnoj skupštini, pa možda baš tu pronađe hleb za sebe jednog dana. Hvala. **Veroljub Arsić** Reč ima ministar, prof. dr Zorana Mihajlović. Pa, da vam odgovorim, jeli tako? Bog vam pomogao, kako ste vi krenuli. Ali, ono što sam slušala juče od predstavnika vaše poslaničke grupe i ono što danas čujem od vas, je prosto neverovatno, upravo ovako kako je gospodine Orlić rekao, ni jednog argumenta, ni jedne činjenice, ni jednog predloga, ni jednog smislenog komentara, ničega na šta bih ja trebala, odnosno mogla da dam odgovor zbog, upravo zbog građana Srbije, o kojima vi stalno pričate. Niti ste pročitali zakon, niti vas zanima suštinski, taj zakon. Vi imate vašu mantru da pričate to će biti političko zapošljavanje, to će biti ovo, to će biti ono, ali to je vaš politički program, i vaša stvar, nije problem, ali zbog građana Srbije, sve što ste rekli nije tačno. Građani imaju pravo i treba da se dogovore i bilo bi divno, ponavljam još jednom, da se svi dogovorimo u našim zgradama, da održavamo naše zgrade, da ne napravio štetu nikada ni jednom trećem licu.Ali, je za mene zapanjujuće da vi koji u vašoj političkoj kampanji koristite slogan čuvenog, legendarnog, najhrabrije, vojvode u ovoj našoj zemlji, a to je Vojvoda Mišić, slika se sa sloganom – ko sme taj može. Da li je tako? Dakle, vi koristite, prvo smeta što koristite takav slogan, a s druge strane se ovde pojavljujete kao čovek koji nije ni pročitao zakon. Znači, šteta i tužno za našu Srbiju ako se tako ponašate. ministarka je stranački zapošljavala još dok je bila u G17+, pa sada misli da zapošljava dalje stranački kada je u SNS.Dakle, mi iz Dveri nismo naivni, znamo i vidimo šta vi radite. Vi ste doneli tzv. ukaz o zabrani zapošljavanja, a sve vreme zapošljavate po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i u Telekomu i u EPS i u nizu državne uprave i lokalne samouprave.

Pa, ko mislite da vam veruje, gospođo Mihajlović? Pa, niko vam ne veruje. Niko više u Srbiji ne veruje SNS.Vi ste, ja sam vam to već jednom rekao i mogu da vam ponovim, pošto ste sve uredili u Srbiji, pošto sve savršeno funkcioniše, i privreda i poljoprivreda, i vladavina prava, pošto ste rešili sve slučajeve kriminala i korupcije, sada imate vremena da se bavite uređenjem naših zgrada. Koga vi folirate?Dakle, nemojte nam uvoditi prinudne upravnike. Nemojte gazdovati našim zgradama. Nemojte nam ubacivati poslušnike partijske vojnike SNS u svaku našu zgradu da nas špijuniraju. Nemojte dodatne namete na građane Srbije, kojima ubacujete prinudne profesionalne upravnike koji će biti samo dodatni namet na građane. Već ste nas oporezovali, povećali poreze, povećali takse, povećali akcize, smanjili plate i penzije, i sada hoćete još dodatno da nas oporezujete po našim zgradama, da uzimate kredite bez volje svih stanara, da dajete raznim preduzećima koje ćete vi da licencirate, vi da osnujete. Vi držite sve u Srbiji i sada mislite da uzmete i sve naše zgrade. **Veroljub Arsić** Pravo

je ono da, ko sme taj može, ali na osnovu svega što ja slušam od onoga ko uporno replike ovde izaziva, mogu da zaključim samo da niti sme da pročita zakon niti izgleda, nažalost može.Pitamo se mi sada šta to cela Srbija zna. Ovo me podsetilo na, čini mi se, gospodina Gutovića, kada onako duhovito objašnjava kako može da se brani potpuno besmislena teza, kaže - ma, zna cela Srbija, zna svaki dobronameran građanin da je ovo što ja pričam istina. E, otprilike toliko je bilo ozbiljno i ubedljivo ono što smo slušali malopre.Da li moraju, ili ne moraju, upravnici da dođu po volji bilo koga sem po volji stanara. Naravno da ne moraju. Ko to zna, i ko to može da zna. Zna svako ko je i pročitao zakon i slušao ovu raspravu, koja već danima traje. Ko ne može da zna? Onaj ko ne može da shvati, ili možda nije dao sebi priliku da shvati, da nije bio u sali, da nije sednicu pratio, pa niti zna da li je neko to pitanje postavljao, niti zna da li je neko na to pitanje odgovarao i kako odgovori glase.Dakle, apsolutno ništa. Ovo sada govorim zbog građana, ne zbog onih koji se prave da ništa ne znaju, da ništa ne razumeju, ili se ne prave, izvinite. izvinite. Apsolutno ništa, na tu temu ne mora i neće se u praksi desiti mimo volje samih stanara. Ukoliko su u stanju da se dogovore, dogovor postignu, organizuju se interno, sve će biti u skladu upravo sa tim njihovim dogovorom. E, sada tamo gde dogovora nema, da ne bismo došli u situaciju da se recimo, o tim zgradama ne stara niko, onda treba da to reguliše sistem. Ništa jasnije, ništa poštenije, a ništa logičnije ako ćemo iskreno.Na temu kome Srbija veruje. Srbija svaki put iznova sve ubedljivije daje odgovor na izborima. A kome Srbija ne veruje, možemo i oko toga da se zapitamo. Ja na primer znam da ne veruje dos-u, pa ne može da veruje ni novom dos-u i ne može da veruje ni rečima onoga ko iz tog novog dos-a dolazi, a ne može on ni da kaže ništa drugo, jer kako se ono kaže – nikad nije vrana goluba izlegla. Hvala vam. Kažete, niko vam ne veruje. Da, verovatno ste u pravu, preko 50% građana Srbije koji su glasali za SNS verovatno nam ne veruje. Sigurno ste u pravu za to.Moram da priznam da ja stvarno nisam tako hrabra da se zaklanjam iza legendarnog Vojvode Živojina Mišića. Mislim da je to najveći vojskovođa srpske vojske i prosto je neverovatno da vi sa svojim neznanjem i svojim neradom koristite njegove reči. Zbog toga mi je žao, a još mi je strašnije kada treba da vidim da jedan Živojin treba da bude u koaliciji i sa Dosta je bilo i sa DS, jer to je ono što vi pravite, novi politički savez i to se videlo juče.Ali da se ja vratim još jednu stvar zbog građana Srbije. Ne postoji obaveza, još jednom ponavljam, angažovanja profesionalnog upravnika, građani sami, odnosno vlasnici stanova određuju da li će se sami organizovati ili će eventualno angažovati profesionalnog upravnika. Samo je jedan cilj ovog zakona, a to je da uvedemo red u naše stambene odnose i da održavamo naše zgrade, ništa više od

naziv iznad člana 55. i član 55. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.Da li neko želi reč? (Ne)Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Razlog za to je što smo duboko uvereni da će rezultat ovog zakona biti taj da će u svim zgradama biti uvedeni upravnici zbog toga što predsednici skupštine stanara koji treba da budu upravnici zgrada, u velikom broju slučajeva neće želeti da prihvataju mnogobrojne obaveze koje sada u skladu sa ovim zakonom imaju i neće želeti da snose odgovornost za posao koji rade volonterski dok je istovremeno za taj isti posao neko drugi, u nekoj drugoj zgradi plaćen.Pitali

znamo na osnovu onoga što već četiri godine vi radite u Srbiji. Ulazimo u šestu godinu vaše vlasti i posavetovala sam vas, ne znam da li ste to od sinoć uradili, da sa bilo kime na ulici koga ste sreli porazgovarate i da ga pitate, da li u Srbiji je danas moguće dobiti bilo kakav posao, a da niste član SNS. Ukoliko ste to uradili taj vam je sigurno rekao da je to nemoguće. Tako da će rezultat ovog zakona biti taj gde će građani Republike Srbije svojim smanjenim platama i penzijama plaćati nekakve vaše stranačke aktiviste koji će zauzvrat praviti, voditi nekakve evidencije o njima, praviti registre, prikupljati njihove podatke, raspolagati informacijama na koje nemaju pravo da imaju. Zbog toga se,

Zahvaljujem se.Ja bih pozvao kolege poslanike da ne podrže ovaj predloženi amandman iz razloga zato što je potrebno da imamo i profesionalne upravnike, zato što je potrebno, ukoliko stanari u zgradama se ne dogovore da imaju svog predstavnika, da imamo čoveka koji će da ih organizuje, koji će imati mogućnost da ono što je urušeno prethodnih 30 godina, jer mogu da kažem i odgovorno da je veliki broj zgrada gde sada stanuju ti naši ljudi izgrađeno pre 70-ih, 80-ih godina. Mali broj zgrada je građen od 2000. godine na ovamo, ali te zgrade koje su građene tada, to su zgrade gde je jedan vlasnik te zgrade gde nema stanara, tako da tu ne treba profesionalnih profesionalnih upravnika.Prema tome, imamo veliki broj potrebnih aktivnosti za održavanje tih stanova, imamo mogućnost ukoliko se ti ljudi dogovore da se normalno uvede prinudna uprava i da se tamo na taj način anuliraju sve one loše stvari, konkretno, loš krov, loši zidovi,

nekim zgradama ima mobilnih operatera koji su dobili mogućnost tu da postave, gde se mesečno plaća po 5.000 evra, čak i više za svaku zgradu,

registracija profesionalnih upravnika i kaže se da će to da radi Privredna komora, a da će takođe i Privredna komora da organizuje ispite za licenciranje stečajnih upravnika. Dakle, davaće licence, organizovaće polaganje ispita, verovatno kurseve, pretpostavljam, koje će upravnici morati da polažu.Imam polažu.Imam sledeće pitanje. Ja sam pogledao Zakon o privrednim komorama iz 2015. godine, gde se u članu 12. utvrđuju osnovni poslovi Privredne komore Srbije, pa me interesuje da li možda u tom članu ili u nekom drugom članu, koji možda nisam mogao da vidim, postoji nekakva odredba koja kaže da se Privredna komora bavi pitanjima obrazovanja u onom smislu u kome može da izdaje nekakve diplome ili licence kojima nakon toga neko nešto može da radi.Dakle, niti sam našao da u ovom zakonu postoji mogućnost da Privredna komora Srbije izdaje licence, niti bilo kakve druge diplome na osnovu kojih dobijate nekakvo zaposlenje.Naravno, postoji u ovom članu 12. mogućnost poslovne edukacije koja komora može da organizuje, ali to je više neformalna edukacija iz koje ne sledi nikakva profesija, odnosno diploma.Predložio sam da, umesto da ovo radi Privredna komora, ovo rade univerziteti. Mislim da su oni mnogo

To nije nikakav problem. U zakonu piše: Privredna komora ili drugo pravno lice koje ispuni određene uslove. Dakle, mogu da rade univerziteti. To je pod jedan.Pod dva, ministarstvo daje saglasnost i ministarstvo pravi pravilnik uopšte obuke i polaganje ispita, davanje licenci i eventualno oduzimanja tih licenci, tako da ne može baš svako da radi šta hoće nikako, ali svakako univerziteti mogu to protumačen.)Ali nije pogrešno vašu diskusiju.Na član 54. Amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 54. Amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 54. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Nenad Božić.Vlada Božić.Vlada nije prihvatila amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci se nije izjasnila.Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio je amandman sa ispravkom.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Da

koji bi, pored vođenja tog osnovnog registra, gde ne piše praktično šta se sve u njemu treba nalaziti, da se striktno definiše da obavezno bude spisak aktivnih ugovora sa stambenim zajednicama koje taj profesionalni upravnik ima, spisak isteklih ugovora i spisak raskinutih ugovora.Zbog čega je to važno? Pošto mi smatramo da će se vremenom pokazati i zbog otpora da profesionalni, pogotovo nametnuti upravnici neće biti prihvaćeni, ali svakako je dobro da postoje profesionalni upravnici, pa koja stambena zajednica želi da ih angažuje, neka ih angažuje. Toj stambenoj zajednici će biti potrebne određene informacije da bi one stekle uvid u taj rad šta su ti ljudi radili pre toga.Ovaj toga.Ovaj amandman se upravo odnosi na to da ima neka istorija njihovog rada sa ostalim stambenim zajednicama.Ujedno bih hteo da pitam ministarku, s obzirom na to da je u planiranju ovog člana zakona, gde se definiše Privredna komora kao registrator i koja će obavljati i druge poslove vezane za profesionalne upravnike, sigurno su morali da planiraju neke resurse. Ja to u obrazloženju zakona nisam video i te resurse su mogli da planiraju samo na osnovu toga što bi mogli da daju neku procenu koliko bi bilo tih profesionalnih upravnika, a da bi to dali, moraju da znaju koliko će biti otprilike stambenih zajednica, pa bih želeo da pitam ministarku, iako smo to više puta ponovili, na osnovu čega su i da li postoji analiza koliko će biti stambenih zajednica u Srbiji? Hvala.

naziv iznad člana 55. i član 55. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Rubrum govori o poveravanju upravljanja profesionalnom upravniku. Kao i svi drugi članovi, predlažem da se briše zbog toga što ne smatram da će odredbe ovog zakona biti primenjene.Ministarkin sa kim god se slažemo oko brisanja amandmana ili neprimenjivanja zakona, da su to politički savezi. Ja sam onda u najčešćem savezu sa Srpskom naprednom strankom – glasam za Briselski sporazum, za normalizaciju, podržavam Srspku naprednu stranku u evropskim integracijama i, gde god me pitaju, govorim o tome kako Vlada dobro rukovodi tragičnom izbegličkom krizom. To su još čvršći politički savezi nego kada narodni poslanici iz Dveri zajedno sa mnom smatraju da ovi članom neće biti primenjeni, jer neće.I koliko god se pokušalo da diskvalifikujete to da ljudi imaju svoju perspektivu i svoje viđenje o tome šta biva sa Zakonom, time što ćete kazati – ha, ha, ha, vi to ne mislite zato što stvarno mislite, nego zato što ste iz ove, iz one stranke, to neće pomoći onome što ovaj zakon svojim normativnim optimizmom hoće da uradi. Ja to razumem i to je ono što ja govorim etika namera. Ovaj zakon hoće da menja narativ, mentalitet, odnos ljudi u Srbiji prema svojoj imovini, prema opštem interesu, prema kulturi stanovanja, prema kulturi onoga što je mala ili šira lokalna zajednica, ali način na koji su napisani ovi članovi udaljiće nas sve zajedno od toga cilja,

ako više narodnih poslanika iz iste poslaničke grupe podnese amandmane koji su po sadržini istovetni, smatraće se da se radi o jednom istom amandmanu koji je podnelo više narodnih poslanika zajedno i primeniće se odredbe iz stava 5. ovog člana.U stavu 5. se kaže – ako je jedan amandman zajedno podnelo više narodnih poslanika, pravo da obrazloži ovaj amandman u ime podnosilaca ima samo jedan od potpisanih narodnih poslanika i to u trajanju od dva minuta, što je iskoristila koleginica.(Gordana znači razgovaram sa dva pravnika i oni izgleda i ne žele da pročitaju

smatraće se da se radi o jednom istom amandmanu koji je podnelo više narodnih poslanika zajedno i primeniće se odredbe iz stava 5. ovog člana.U stavu 5. se kaže – ako je jedan amandman zajedno ako je jedan amandman zajedno podnelo više narodnih poslanika, pravo da obrazlaže ovaj amandman u ime podnosilaca ima samo jedan od potpisanih narodnih poslanika i to u trajanju do dva minuta. Da li je to

Boško Obradović. **Boško Obradović** Dakle, amandman predviđa potpuno drugačiju, odnosno preciziraniju formulaciju toga ko može da postavlja poslove upravljanja i mi ih poveravamo isključivo profesionalnom upravniku koga postavlja stambena zajednica. Dakle, nema prinudnog upravljanja, nema postavljanja prinudnog upravnika od strane lokalne samouprave, već isključivo to mora ostati slobodno pravo stambene zajednice.Nama je dosta totalitarnih režima koje smo imali u nekom prethodnom periodu. Građani Srbije su već uplašeni da će Aleksandar Vučić postati upravnik u svim našim zgradama u Srbiji, jer je istovremeno i predsednik Vlade i koordinator službi bezbednosti i ministar u svim ministarstvima i predsednik svih opština i gradonačelnik svih gradova i postoji opravdana bojazan Obradović** Upravo smo želeli da ovim amandmanom, gospodine predsedavajući, sprečimo da lokalne samouprave postave Aleksandra Vučića za prinudnog profesionalnog upravnika u svim našim zgradama. Znači, mi to ne želimo. Ne želimo da Aleksandar Vučić vlada našim životima i našim zgradama. Dosta je što je na svakoj televiziji svako veče, što iskače iz svakog frižidera, što prepada decu svuda i na svakom… u skladu sa Poslovnikom, zbog moje opomene da se vratite na temu, a to niste, izričem vam opomenu. **Boško Obradović** Bravo, gospodine predsedavajući. Dakle, pominjanje Aleksandra Vučića je razlog da se dobije opomena u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Zato što u vašem amandmanu piše - poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku odlukom stambene zajednice. Da ste stavili - Aleksandru Vučiću, to bi imalo smisla, ovako nema smisla to što govorite.

Govorite, ali o vašem amandmanu. **Boško Obradović** Pa, govorim o amandmanu.Dakle, mi oduzimamo pravo lokalnoj samoupravi da postavlja prinudnog upravnika. Ne želimo da nam postave Aleksandra Vučića za prinudnog profesionalnog upravnika u svim našim zgradama. Dakle, veoma je jednostavna stvar. Znači, mi želimo to da sprečimo ovim amandmanom. Ja ne mogu da verujem da ste vi meni dali opomenu zato što sam pomenuo ime Aleksandra Vučića. Dakle, verbalni delikt uvodite u Narodnu skupštinu Republike Srbije da narodni poslanik opozicije ne sme da pomene ime predsednika Vlade. Da li shvatate, gospodine predsedavajući, šta vi radite?Ja vas molim da to ubuduće ne činite i da povučete ovu opomenu. Verbalni delikt je odavno izbačen iz našeg zakonodavstva. U skladu sa članom 109, gospodine Obradoviću, opomena se izriče narodnom poslaniku koji je prišao govornici bez dozvole predsednika Narodne skupštine, taj uslov nije uradio, koji je govorio pre nego što je zatražio reč, ni to niste radili, koji pored upozorenja predsednika Narodne skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu. Taj uslov ste ispunili i sa tim da završimo.Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić.(Boško Hvala, još jednom.Što se tiče verbalnih delikta i bilo kakvog drugog grešenja, mislim da je definisano, kako beše, Poslovnikom Narodne skupštine, jel tako, gospodine predsedavajući? Ali, to što nas dvojica to razumemo, a neko drugi ne razume, ne treba da vas čudi. Odavno smo mi utvrdili da je nekima strahovit napor, nepremostiva teškoća da pročitaju tu knjigu za šest meseci, da da pročitaju, pa da vide šta tamo stoji, a između ostalog, šta, verbalno, a ne samo verbalno može, a šta ne može da se uradi i da se smatra korektnim. To sve tamo lepo piše. Sve lepo piše, treba čovek samo da pročita. Još jednom, ili ne može ili neće da shvati.Što se tiče priče o amandmanu na koju upućujete, sa pravom upućujete, gospodine predsedavajući, a ni to me ne čudi, jer o tom amandmanu niti bi imalo šta da se kaže, niti je čovek u stanju da oko njega satka priču u trajanju od dva minuta, a da se samog amandmana drži.Šta je tamo pisalo? Opet, u slučaju da ne postoji konsenzus, da ne postoji dogovor između samih vlasnika, onda se o tome ne stara apsolutno niko. To onda nije ničije, nikoga nije briga, ničiji problem, svi smo mirni. I onda može lepo slobodno zgrada da se sruši, može balkon da padne, može prozor nekome na glavu. Koliko je o tome razmišljao onaj ko se opet malopre trudio da bude strašno glasan i da priča i o predsedniku Vlade i o SNS i o svemu osim o svojim fenomenalnim rešenjima. Koliko je o tome mislio, koliko se tim problemima bavio, e, toliko je mislio i o svemu drugom i toliko se bavio bilo kojim problemom ove države i ovog društva stvarno.Zašto ovo sve nije dobro, mislim da smo rekli mnogo puta. Ttalitarni režimi, možda nije loša tema, samo nije za ovu sednicu, ali ako jednog dana bude bila tema, možemo da se bavimo njom zajedno i možda da počnemo baš od onih totalitarnih režima koji su njemu novac davali, pa da krenemo redom. Evo, to je predlog s moje strane. Hvala. Reč ima ministar. **Zorana Mihajlović** Važno je da uvedemo red u održavanje stambenih objekata. Važno je da ukoliko ne ne izaberemo upravnika ili profesionalnog upravnika, da u tom smislu postoji mogućnost da lokalna samouprava ili jedinice lokalne samouprave pomognu sve do trenutka dok se stanari ne budu dogovorili.Ovo od poslanika, koji govori o tome kako će neko da uvede prinudnu upravu u svim stambenim zgradama, jeste zaista tipičan način kako se koriste praktično građani Srbije u svoje političke kampanje koje trenutno vodite. Ja stvarno mislim da bi se legendarni Živojin Mišić, koga sam pomenula, sada stvarno postideo kada bi znao ko koristi njegov moto.

Znači, treba da zaustavim dah, da prestanem da živim, da dišem zato što ste vi zatražili povredu Poslovnika.Reč ima narodni poslanik Srđan 104.Prethodni govornik, gospodin Orlić, direktno se obraćao Bošku Obradoviću, direktno ga je optuživao, iznosio je razne optužbe neosnovane na račun Boška Obradovića. Ja znam, gospodine Arsiću, da nema argumentacije u izlaganjima SNS, ali ne možete vi da ih štitite ne dozvoljavajući osnovno pravo koje daje Poslovnik narodnim poslanicima. Dajte nam naše pravo. Nemojte baš toliko da štitite, ima vas dovoljno, pa valjda možete argumentima da se suprostavite.

o prijatelju Pernara.)Šta sad? Tako da, nema povrede Poslovnika u skladu sa članom 104.Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Izvolite. Zahvaljujem, potpredsedniče.Meni je žao što ministarka ne može o profesionalnim upravnicima da razgovara na ozbiljniji način, osim da optužuje stranke koje su protiv uvođenja profesionalnih upravnika za nekakve buduće koalicije, zato što je to stvar koja je jako važna građanima. Treba da razgovaramo o tome koliko će uvođenje institucije profesionalnih upravnika da košta stanare u zgradama koje budu imale profesionalne upravnike, a mi iz DS verujemo da će to uglavnom biti sve zgrade i da će rezultat tog zakona biti da čak i one zgrade koje u prvom momentu, prema ovom članu, i uvedu profesionalnog upravnika da će se vrlo brzo pokazati članu, i uvedu profesionalnog upravnika da će se vrlo brzo pokazati da će njega morati da zameni profesionalni upravnik i uvereni smo da će rezultat toga biti da će uglavnom sve zgrade imati profesionalne upravnike.Hajde da pričamo koliko će to koštati građane. Hajde da pričamo o tome koja će biti ovlašćenja tih profesionalnih upravnika. Hajde da pričamo o tome na koji način ćemo profesionalne upravnike sprečiti da zloupotrebljavaju podatke koje će prikupljati od stanara i podstanara prema ovlašćenjima koja ste im u ovom zakonu dali. Hajde da pričamo o tome kako će ti profesionalni upravnici ne samo uhoditi stanare i njihove podatke davati ko zna kome, nego, kako vidimo kasnije u zakonu, imati ovlašćenja i da ulaze u tuđe stanove bez sudskog naloga, što je direktno suprotno Ustavu, gospođo Mihajlović.Možete odmahivati glavom, tako piše u zakonu. Ako ste hteli da nešto drugo napišete, nije trebalo to da stavite u zakon tako kako ste stavili. A umesto toga, vi niste u stanju da pričate o građanima. Vi na jedan veoma neozbiljan način pričate o nekakvim koalicijama, političkim sazivima. Znate šta? To nikoga ne interesuje. To možda interesuje vas, a verujte mi da građane mnogo više interesuje koliko će profesionalni upravnici da ih koštaju i šta će sve da rade u zgradama u kojima su upravnici. Zahvaljujem.Reč ima ministar, prof. dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Niti koga diskreditujem, niti koga optužujem, samo sam primetila, ali vidim da to vas jako boli što sam samo primetila da postoje određene, hajde da se bolje izrazim, mogući potencijalni politički savezi i to je skroz u redu.Što se tiče profesionalnih upravnika, zbog svih ljudi koji nas gledaju, ne možete da kažete da će profesionalni upravnici da upadaju u stanove, da špijuniraju, itd, jer to ne piše u zakonu, ni u jednom članu, a i sve institucije i one institucije koje vi koristite onda kada vam zatreba, a to je Poverenik, su vrlo jasno rekle da je sve u skladu i sa Ustavom i sa zakonom i da sa stanovišta tajnosti podataka i svega onoga o čemu smo pričali toliko dugo, nema ni jednu jedinu primedbu.Prema tome, kada ustanete da kažete, onda dajte nešto konkretno i dajte argument i dajte činjenicu i dajte pomozite da zakon bude bolji. Nemojte da govorite nešto što ne stoji, nemojte da plašite građane, nemojte da govorite neistine, a to je valjda moje pravo kao nekoga ko je predlagač ovog zakona da kažem da to što govorite nije tačno. Ovlašćenja su jasno napisana u zakonu i zato ovaj zakon i jeste detaljniji nego većina zakona koji se možda nekada predlažu. član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Hvala, predsedavajući.Poštovana potpredsednice, ovaj amandman pokazuje da da ni predlagač ne piše savršene zakone i da može da se potkrade greška i pored, kako ste rekli, činjenice da ovaj zakon jako dugo pisan, jako dugo bio na javnoj raspravi i sve drugo. Napravljena je jedna greška u pogledu već potrebne većine skupštine stanara za određivanje profesionalnog upravnika koju smo mi uočili i svojom intervencijom ispravili, ali mnogo je zanimljivija ova druga intervencija koju smo mi izvršili i dobro je da ste prihvatili, ali govori o podsvesnoj želji onoga ko je pisao ovaj zakon i ovo rešenje je vezano za profesionalnog upravnika, onako kako je to zamišljeno, a to je da se govori o funkciji, da profesionalni upravnik vrši funkciju, pa se onda u nekom trenutku razrešava sa funkcije.Mislim da to govori o skrivenim namerama i onome što je bilo u glavi onoga ko je pisao ovaj zakon. Znam da to niste vi i lično ljudi iz vašeg ministarstva, a ovaj predlog je došao iz Skupštine grada Beograda, na njihovu inicijativu, i oni imaju u glavi kada ne ruše objekte po Beogradu noću, o funkcionerima u svakoj zgradi, stranačkim, naravno, funkcionerima SNS, koji u tim zgradama treba da obavljaju prevashodno posao stranačkih poverenika, komesara, kako god ih nazvali.Vi ste, naravno, i drago mi je da ste ovu intervenciju i tu reč „funkciju“ izbrisali iz zakona, jer posao profesionalnog upravnika nije funkcija, pa ne može neko biti razrešavan sa funkcije, kako je stajalo u Predlogu zakona, ali je dobro da govorimo o tome šta je namera ovog zakona i namera uvođenja profesionalnog upravnika.

tako što će ljude iz zgrada u kojima obavljaju posao privremenih upravnika koristiti za partijske svrhe. Hvala.

koji su prisustvovali tome i mnogih udruženja koja su davali svoje komentare. Ovo je neki novi pogled i neka nova dimenzija kako se definišu zakoni.Ovaj zakon je, još jedanputa podvlačim, vrlo jasno odredio kriterijume i napravio okvire. Napravio je tačno okvire do one granice koja je dovoljna da pričamo o jednoj održivosti, odnosno održavanju zgrada i o tome da vodimo računa o upravljanju zgrada. Ni milimetar iza toga.Što toga.Što se tiče zapošljavanja itd, o čemu vi pričate, ne, sve je javno i svi kriterijumi će biti javni. Pravilnik koji se bude napravio o tome kako i ko može biti, ko može da aplicira u opštinama na obuku da bude profesionalni upravnik će biti javno i ništa neće biti ispod stola i ništa neće biti tajno.

Uvažena predsedavajuća, siguran sam da ćete povući opomenu koju mi je izrekao vaš kolega, potpredsednik, zbog verbalnog delikta, pominjanja Aleksandra Vučića. Ne sumnjam u vašu pravdoljubivost.Dakle, stav 8. člana 56. čije brisanje tražimo ponovo pominje ono protiv čega smo mi, a to je tzv. organizator upravljanja zgradama ili kako vi ovde to tačno kažete – angažuju organizatora profesionalnog upravljanja. Dakle, još samo nedostaje da u ovom članu stoji da će SNS biti organizator profesionalnog upravljanja i postavljanja svih profesionalnih upravnika u svim našim zgradama. Taj detalj je izostavljen. Mislim da bi bilo mnogo poštenije da je i to rečeno i da građani Srbije znaju da će SNS postavljati, postavljati, kao organizator profesionalnog upravljanja, prinudne profesionalne upravnike u sve naše zgrade.Takođe, vi mislite da tim zaokruženim sistemom kontrole, znači, vaš čovek na čelu Privredne komore Srbije, gospodin Marko Čadež, vaši ljudi na čelu lokalnih samouprava koji uvode prinudno upravljanje i postavljaju profesionalne prinude upravnike, pretpostavljam i vaše će biti ove firme koje će biti organizatori profesionalnog upravljanja i time ste na sjajan način zaokružili čitav sistem novog stranačkog zapošljavanja članova SNS. To jeste ovako lepo zamišljeno. To ne sporim.Naprotiv, kažem da ste vi sjajno zamislili novi sistem stranačkog zapošljavanja, ali upozoravam vas na sledeće. Uredite prvo u svojoj kući, u Vladi Republike Srbije kojoj ste povećali budžet, gde niste ukinuli državne agencije koje ste obećali pre izbora, njih 150 koje su nepotrebne i troše narodne pare. Uredite platne razrede, uredite sve ono što niste uredili za vaših pet godina vlasti, a onda nam se javite da uređujete naše zgrade. To bi bilo pošteno, gospođo ministarka. Uredite prvo u svojoj kući.

stanovanje i da će kompletna delatnost socijalnog stanovanja biti koncentrisana u samom ministarstvu. To je prva stvar koju biste videli.Ali, da kažem u stvari šta ste vi želeli vašim amandmanom. Vi ste želeli da se profesionalni upravnik plaća direktno, a to znači sledeće – da mu date gotovinu na ruke ili na neki njegov račun i da onda niko živi ne može da prati tokove novca. To ste vi ovim amandmanom rekli. To dosta liči na Radulovićeve amandmane, ali, svejedno. Znači, to ste želeli da uradite.Mi ne kažemo tako. Mi hoćemo da pratimo tokove novca, zato što ne želimo da nam se pojavljuje da nam raste siva ekonomija. I nismo mogli da prihvatimo amandman koji ste vi dali. A ja verujem da vi niste razumeli tačno kakav ste amandman dali, jer ne biste nikada, valjda, tako nešto predložili.(Boško Hvala, predsedavajuća. Ponovo dokazujete pravdoljubivost o kojoj sam govorio.Pod broj 1 – tačno je, mi želimo da sprečimo dodatno usložnjavanje administracije koju vi ovim organizujete. Znači, vi ne samo da stavljate prinudnog profesionalnog upravnika koji će nam biti postavljen u naše zgrade, nego uvodite i organizatore profesionalnog upravljanja, pa sad ne plaćamo samo profesionalnog upravnika koga nam vi namećete, nego plaćamo i organizatore profesionalnog upravljanja. Dakle, dupli namet na građane Srbije. Vrlo pažljivo sam čitao zakon. Samo, vi morate da se suočite sa kritikom opozicije – da vi ovim uvodite duple dodatne namete na građane. Ne plaćamo samo prinudnog profesionalnog upravnika koga ćete nam vi nametnuti, nego plaćamo i organizatora profesionalnog upravljanja, preko koga idu sredstva za isplaćivanje profesionalnog upravnika.Izvinite, zašto vi nama onemogućavate da mi u svojim zgradama plaćamo koga mi hoćemo za upravljanje našim zgradama? zgradama? Nećemo vašeg prinudnog profesionalnog upravnika, hoćemo onoga koga mi hoćemo i da ga mi plaćamo kako mi hoćemo. Dakle, mi upravo to želimo - direktno, stambena zajednica plaća svog upravnika. Ne treba nam posrednik. Ne treba nam dodatna birokratija. Ne treba nam dodatna administracija. Ne treba nam dupli namet. Ne treba nam novi trošak za građane Srbije i stanare u zgradama. To mi ovim amandmanom pokušavamo da sprečimo, da nema dodatnih troškova za građane Srbije. Već ste ih opteretili smanjenjem plata i penzija, već ste ih opteretili povećanjem poreza, akciza i taksi. Nemojte sad još da ih dodatno opterećujete i duplim nametima i troškovima za profesionalno prinudno upravljanje našim zgradama, koje organizuju vaši organizatori profesionalnog upravljanja i vaši prinudni profesionalni upravnici koje će Srpska napredna stranka zaposliti.

je potpuno, dame i gospodo, šta je najviše zabolelo u prethodnih desetak minuta onoga ko je repliku ponovo izazvao, i to dva puta uzastopno. Biće to ona opomena koju je dobio. A što ga je to zabolelo? Koliko ja imam izgrađen utisak o određenim ljudima ovde, izgleda iz samo jednog jedinog razloga, onaj koji se tiče mogućnosti da ga ta opomena košta kroz platu. Dakle, od nekih ovde apsolutno ne očekujem ovde bilo kakvo osećanje neprijatnosti, a kamoli srama, što su kao narodni poslanici zaradili opomenu ponašajući se nečasno. Ja uopšte ne verujem da ti ljudi razumeju šta bi ta reč mogla da znači. Jedino što može da ih dodirne, da ih iz koloseka izbaci, to je pitanje da li će to da ih košta. Činjenica je da hoće. Koštaće mnoge ovde, i prilike da uopšte budu narodni poslanici, pa i te plate za koju se toliko brinu.Nije gospođa ministar slučajno pomenula njihovu sličnost sa nekim drugima jedni i drugi su isključivo neki internet pokret i organizacije koje postoje na društvenim mrežama i nigde više. Niko ih na ulici video nije. Pa, verovatno i zajedno dele ljubav prema skupštinskom restoranu u kom se, kako beše, lepo i rado ruča. Sve je to sad pod velikim znakom pitanja s obzirom da ne pokazujući ništa u Narodnoj skupštini, ne daju razloge ljudima da za njih glasaju.Ne pokazuju ništa onda kada nisu u stanju da nakon nekoliko dana rasprave razumeju. Nikakve prinude po pitanju upravnika nema, tamo gde postoji dogovor i sloga samih stanara. I koliko god delovalo čudno, ja mislim da su deca predškolskog uzrasta, gledajući ovaj prenos, do sada tu rečenicu konstatovala i shvatila njeno značenje, nekima ovde izgleda ona i dalje predstavlja nepremostivu teškoću.Suvišno je onda da ja očekujem da taj neko zna i kako se kreće ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru u ovoj zemlji iz godine u godinu i da taj neko zna kojim se zakonima bavila ova Narodna skupština, na primer, u januaru ili februaru, ali, utešna vest u celoj priči, dame i gospodo, glasi, i ja sa tim završavam, gospodine predsedavajući – i kad ne budu u Narodnoj skupštini,

Zahvaljujem.Zaista sam oduševljena kako neki u svemu vide Srpsku naprednu stranku i svuda vide Srpsku naprednu stranku. Ja apsolutno to ne vidim kao problem, ali kao problem vidim nešto što mi ovde pokušavamo da objasnimo već nedelju dana, a neki i dalje to ne razumeju. Nemam problem da oni to ne razumeju, ali imam problem da to ponavljaju više puta građanima Srbije, a da to nije tako.Upravo zbog toga što je izrečeno, ponovo ću objasniti šta je suština ovog zakona. Suština ovog zakona jeste da na jedan izuzetno precizan i jasan način uvede red. Pre svega, da pozove građane da u svojim zgradama imaju slogu. Ako imaju slogu, onda oni sami između sebe izaberu upravnika zgrade. Ukoliko ne mogu da se dogovore da to bude jedan od njih, onda angažuju profesionalnog upravnika sa liste. Znači, ne izmišljaju nekog ko im dolazi sa strane. Ne, čoveka sa licencom, čoveka koga će svi dogovorno plaćati, ali, prosto, žele da to neko radi profesionalno, ili, ne mogu da se dogovore pa to bude čovek koji će to profesionalno raditi.Prinudna uprava se uvodi samo u trenutku kada se stanari zgrade ne mogu dogovoriti ni da to bude jedan od njih, ni da to bude neko koga će oni sami profesionalnog angažovati, pa im lokalna samouprava dodeljuje, opet sa te iste liste koju svi možemo da vidimo. Zaista ne vidim šta je tu problem? Ta prinudna uprava, takođe, ovim zakonom nije predviđena koliko će trajati. Znači, ona može trajati jedan dan, jedan sat, pola sata, može ostati dva meseca, dve godine, prosto, dok se građani stanari ne dogovore.Vraćamo se opet na ono što sam na početku rekla – jeste da je prvenstven cilj ovog zakona da dovede slogu u naše zgrade, slogu između stanara, a ne da uvede haos. Ne znam gde ste vi to videli i gde ste vi to pročitali da sada na ovakav način to interpretirate? Hvala. Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović. **Sonja Pavlović** Očigledno različito čitaju zakon predlagač zakona i mi koji treba da damo amandmane na njega i to je najveći problem. Iznova i iznova nam objašnjavate jedno te isto da ćete da uvedete slogu, da ćete uvesti red. Evo, vi to vidite tako. Ja lično to vidim, kao i Poslanička grupa „Dosta je bilo“, kao novu pljačku i kontrolu građana.Stalno

te isto. Znači, nemate elemente da nam to objasnite. Nemate broj stambenih zajednica. Imate broj stanova u objašnjenju, i to za presek od 2002. do 2011. godine.Šta se desilo u ovih pet godina? **Veroljub Arsić** Koleginice Pavlović,

koje imamo ispred sebe. Dakle, nismo mi ovde zabave radi i radi nas, nego, mi smo ovde zbog građana koji očekuju da saznaju šta je suština ovog zakona. i danas imamo pravu priliku, raspravljajući konkretno o amandmanima, da im objasnimo šta je suština ovog zakona.Predlagač je podneo amandman očigledno reda radi, jer on ne želi da govori o amandmanu, već želi da svakodnevnim ponavljanjem da će neko da zapošljava stranačke aktiviste ili članove Srpske napredne stranke, da to prosto uđe u uši građanima kao neka neverovatna opasnost po njihov mir, kućni red, čišćenje stepenica,

odnosno odbijanjem ovog amandmana, koji nema baš nikakvu suštinu.Znači, neki strašni ljudi će doći i menjaće sijalice, čistiće stepenište, vodiće računa da li su ispred zgrade kontejneri ispražnjeni ili imamo haos. Evo, ja ću vam navesti primer zašto je bitno da ovo bude baš ovako uređeno kako u skladu sa članom 56.Jedan običan primer iz običnog života moje zgrade. Jedno vreme smo imali predsednika kućnog saveta koji je bio komšija, kako je to još 1945. godine od Tita uređeno, pa ništa nismo menjali i komšija odlučio više ne može da se suoči sa tim problemima. Dao je ostavku i mi smo ostali bez predsednika kućnog saveta, a neko mora to da oduvek od kako znam za sebe mi smo plaćali predsednike kućnog saveta i deo naknade išao je njima. Dobro jutro onima koji to nisu doživeli, možda žive u kućama ili u nekim sredinama gde ne postoje zgrade. To nije greh, ali se raspitajte kod nas koji živimo u običnim stambenim zgradama. Šta smo uradili? Ministarka je navela pozitivan primer u Novog Sada. Morali smo da imamo predsednika kućnog saveta, morali smo da imamo savet našeg ulaza i zgrade. Onda smo uzeli firmu.Mi smo prezadovoljni kako to firma u ime svih nas radi, a plaćamo ih nešto malo manje nego što smo plaćali tog komšiju koji je do sada radio, jer su oni na tržištu konkurencija su. Mi smo izabrali firmu koja nam izgleda dobro, mladi ljudi rade tamo, nekako su se organizovali uzeli su iz sveta taj dobar primer i mi očigledno nećemo morati da po članu 56. dajemo upravljanje profesionalnom upravniku, jer dobro rade ova deca, ovi mladi ljudi, svoj posao. Mi se samo njima obraćamo. Više se ne raspravljamo međusobno kao komšije ko će šta da uradi, meni je curila voda od komšije iznad, nisam mogla da nađem tog predsednika kućnog saveta jer je bio na moru, a sada profesionalca mogu da nađem kad god hoću. Zovem ga u ponoć. Zovem ga u dva.Mi se ne svađamo više kada je buka u stanovima, jer ne radimo to sami, ne kucamo komšijama na vrata, to radi šef te firme koga su oni odredili, jednu određenu ličnost u toj firmi u ime svih nas. Mi divno živimo. Pijemo kafu, javljamo se jedni drugima, nemamo više nikakvih sukoba međusobnih. Povremeno se okupimo zajedno sa njima i raspravimo šta bi to moglo da bude još bolje u zgradi. Pre nekoliko meseci smo se dogovorili da fasadu okrečimo posle dužeg niza godina i to je dobro. Srpska napredna stranka uopšte nema čega da se stidi. Imamo dobar, moderan, evropski zakon pred nama.Dajte, nemojte da se bojite stalno promena. Nemojte da se bojite toga što će neko umesto nas da radi svoj posao i nešto da zaradi. U čemu je problem? Pa, nismo ni mi ovde altruisti koji dolaze tako. Svako u ovoj državi, svuda u svetu hoće da osnuje neku firmu malu, nešto da radi, nešto da zaradi, a da mi konzumenti tih usluga budemo jako zadovoljni. To je suština koju hoće da čuje običan čovek. Neće on da čuje zapošljavaćete članove Srpske napredne stranke. Koliko ja znam, predlagači amandmana tvrde da su popularniji, da ih narod više voli.Možda voli.Možda će biti izbora, ne znam, ali stalno po lokalnim samoupravama su izbori. Znači, oni će pobediti, imaju većinu građana Srbije iza sebe, pa po njihovoj logici kako predlagač obrazlaže ovaj amandman, svi će članovi Dveri biti ovde zaposleni. Ali, mi nemamo ništa protiv, to to su građani Srbije. Prema tome, oni će naći taj posao, ali nije u tome.Suština je u tome da uredimo naše zgrade, da uredimo mesta stanovanja, da počnemo da ličimo na sav pristojan svet koji nas okružuje. Eto, sad mislim da je moja komšinica razumela da ne treba da ne spava noću, jer će doći neki zli ljudi u njenu zgradu, nego može mirno i dalje da me zove na kafu ujutru, jer će biti sve u redu i praktično ništa se neće promeniti u odnosu na ono što mi već primenjujemo samo bez ovog zakona. Hvala vam puno. Po Poslovniku, narodni poslanik Marko Đurišić. **Marko Đurišić** Predsedavajući, smatram da je povređen član 106. da govornik može da govori samo o temi. Ne znam u amandmanu koji kaže da se u članu 56. stav 8. briše, a da član 9. postaje član 8, menja se i glasi, pa sada neki tekst koji nema nikakve veze sa komšinicom sa kojom se pije kafa, sa uređenjem fasade tamo gde poslanica Gojković, pošto se u tom svojstvu obratila ovde sada, na toj zgradi se uređuje fasada. Ko ima koliko glasova na izborima. Znači, ništa od toga nema veze sa ovim amandmanom.Vi ste pre deset minuta kolegi Obradoviću na osnovu člana 109, pa ste iskoristili onaj deo kada govornik ne govori o temi, iako je opomenut od predsednika dali opomenu. Vi ste sada sve vreme gledali u nekom drugom pravcu kako ne bi opomenuli poslanicu Gojković, koja nije govorila o temi dnevnog reda i o amandmanu o kome se raspravlja, nego je govorila o svemu drugome i onda naravno niste mogli da je kaznite. Prvo ste morali da je opomenete.Znači, ovo je pravi primer dvostrukih aršina koji postoje ovde od početka ovog saziva, a postojali su nažalost i ranije. Ja sam se nadao da će nešto da se promeni. Jedino što sam siguran da će se promeniti posle narednih izbora, jer vi više nećete voditi ovu Skupštinu i nećete biti u prilici da pravite razliku između poslanika pozicije i opozicije. Mislim da je stvarno sramotno što ste sada uradili. Ignorisali ste to što se poslanica Gojković nijednom jedinom rečju nije na amandman koji je podnet i o kome se raspravlja osvrnula, došla je ovde da ispriča svoju priču životnu, to je u redu i tako je počela jučerašnja rasprava o amandmanima.Molim vas da se tako ponašate prema svakom poslaniku koji ovde govori. Hvala. **Veroljub koleginica Maja Gojković je bila i te kako u temi, jer ako uzmete da pročitate član 56. i deo koji se traži da se menja, tačno je opisala koji je posao profesionalnog upravnika i kako prima naknadu i svoja životna iskustva objasnila u svom zakonu.Očigledno je vama problem da kada se argumentima vaše diskusije stavljaju kao besmislene, onda idete na povredu Poslovnika da biste argument obesmislili. Prihvatam da je to način političke borbe, ali budite sigurni da ćemo da odgovorimo na

Član 103. ste povredili, jer poslanik Đurišić nije uopšte govorio o povredi člana koji je naveo, mislim da je 106. rekao, mislim 106, ništa nije rekao o 106, a član 103. znači da on nema pravo na repliku. On je replicirao, sve vreme je želeo građanima Srbije da protumači moje reči koje su bile vrlo jasne.Mene običan građanin Srbije sasvim dobro razume, poštovani predsedavajući, nije potrebno da me poslanik Đurišić tumači. Ja ne znam zaista predsedniče da govorim tako misaono, umno, intelektualno, kao što govore ovih dana predlagači amandmana. Ne znam da govorim o strahovima građana Srbije, o nadama, ja znam da govorim o ličnom iskustvu. Ja sam vrlo jasno rekla predsedniče da će ovi ljudi koji već uređuju moj ulaz i moju zgradu sada samo dobiti licencu i nastaviti da rade svoj posao. Ali, ne znam, nisam toliko intelektualna, fina, prefinjena, ne umem da govorim u maglama, umem da svaki dan ponavljam neistinu da će to raditi članovi jedne partije.Ja sam samo rekla da će to uskoro po tome raditi članovi neke druge partije, a zaista čula sam i dobacivanja, dakle član 27. predsedniče, neću se javljati. Vi vodite ovu sednicu i neko traži da vi i ja više ne vodimo ove sednice, razgovaraćemo o tome kada bude amandman o Deda Mrazu na sledeći zakona. Mislim da je preuranjeno. Hvala.

amandmanu, narodni poslanik Sonja Pavlović. **Sonja Pavlović** Hvala.Ne razumem koji su to obični i neobični građani Srbije, ali sam shvatila da koleginica Gojković živi u Legolendu, što zaista nema veze sa realnim životom u Srbiji. Legolend, to je ono lego kockice i to, pa se naprave idealni uslovi, svi pevaju i cveće svuda. Međutim, realnost u Srbiji je potpuno drugačija. Ne znam da li ste skoro išli po Srbiji, da svi mi ovde poslanici treba posle svojim komšijama da objasnimo šta? Stambeni fond ni ne zna niko kako izgleda, u vrlo lošem je stanju i ovaj zakon bi trebao to da sredi. Međutim, potpuno će drugo biti. Pritom je rečeno – šta je šteta da profesionalni upravnici nešto i zarade? Pa, to nešto šta će ti profesionalni upravnici da zarade, mi pokušavamo da saznamo sve vreme. To nešto koliko će biti tih profesionalnih upravnika pokušavamo da saznamo sve vreme. Naravno da ne možemo da saznamo kad ne znamo ni koliko će biti stambenih zajednica, a samim tim ne možemo da saznamo ni koliko će biti bilo kojih upravnika. Hvala.

tako da je to zaista jedan dobra primer i ja želim da se zahvalim i ministarki što je navela Novi Sad kao jedan od gradova koji nisu savršeni, ali teže ka tome da da lepo i pristojno živimo i da nam zgrade budu čiste, da ne bauljamo po hodnicima kada su nam sijalice doživele svoj kratki vek. Jednostavno, mi želimo da imamo profesionalnog nekog menadžera koji će upravljati zgradama, jer preko 50% zgrada u Novom Sadu već uveliko ima privatne firme koje zamenjuju one već prevaziđene predsednike kućnog saveta.Da, Novi Sad zaista nije Legolend, to je jedna igračka koju možete da porušite i da napravite kako hoćete, pa onda rušite itd, a mi smo rušenje imali pre nekoliko godina i nadam se više nikada. Živim u Novom Sadu, koji je prestonica kulture 2021. godine, prestonica mladih 2019. godine, i vama želim, uvažena poslanice, da živite u tako pristojnom i lepom uređenom gradu. Ne znam gde živite, ne znam odakle ste, ali kada budete usvojili ovaj zakon komšije će vam biti zahvalne što će biti reda u njihovim ulazima. Mi ćemo svakako, ako hoćete, objašnjavajući ove amandmane zašto smo za ili protiv, najbolje da fotografišemo kako nam sada izgledaju kuće, zgrade, naše okoline onda će neko od nas možda i prestati da bude toliko protiv, protiv samo zato što je to iz Vlade Republike Srbije, premijera Aleksandra Vučića i ministarke Zorane Mihajlović. Pa dobro, potpišite vi neki dobar zakon, mi ćemo podržati ovako nešto, u svakom slučaju, bez obzira ko će da predloži. Ne možemo da usvojimo amandman, jer potpuno gubi smisao ovaj zakon ako ga usvojimo. Zahvaljujem.Na član 56. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? naziv iznad člana 57. i član 57. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne)Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Izvolite. Ovim članom zakon postaje još zanimljiviji i još čudnovatiji. Dakle, do sada smo se upoznali sa terminom upravnika, koji bi trebalo da bude neko ko je pretpostavljam do sada bio predsednik skupštine stanara i sada će u buduće raditi besplatno ogroman posao, za koji će profesionalni upravnik, koji je drugi termin, biti plaćen. Sada imamo novi termin, a to je prinudni upravnik, koji će doći u zgradu u situaciji kada stanari ne mogu da se dogovore ni oko podnošenja prijave za registraciju, ni oko toga ko će biti upravnik, ni oko toga da li će biti upravnika ili profesionalnog upravnika. Znači, to su stanari koji ne mogu ni oko čega da se dogovore. Onda će da dođe neko koga će da imenuje opština ili grad, ko će sa njima, koji ne mogu ni oko čega da se dogovore, da se dogovori oko svega.Molim vas, objasnite mi, gospođo Mihajlović, kako će ta osoba koja će doći u zgradu, nepoznata osoba koja će doći u zgradu u kojoj stanari ni oko čega ne mogu da se dogovore, kako će ta osoba sa tim ljudima da se dogovori oko bilo čega? Kako će to da funkcioniše? Kako će ona njima da nametne sve ove silne obaveze koje oni imaju? Kako će oni sarađivati sa tom osobom? Kako će ona prikupiti sve te silne podatke koje profesionalni upravnici treba da prikupljaju o stanarima, čemu se inače strašno protivimo? Kako će ona bilo koga naterati da da ugovor o zakupu sa eventualnim podstanarima, da ih obaveštava o svim onim stvarima, kako će voditi evidencije koje svi oni treba da vode, ili će to biti dodatni troškovi građana Srbije, koji više ne mogu da snose sve ono što vi njima namećete da plaćaju?Zato je meni žao što vi ne razgovarate ozbiljno o ovom zakonu, jer je ovo jako važno za građane. Molim vas, recite nam, kako će prinudni upravnik da se dogovori sa stanarima koji ni oko čega ne mogu da se dogovore? Zahvaljujem.Drago mi je što napredujemo, jedan deo zakona smo sad razumeli, a jedan deo i dalje ne razumemo.Što se tiče same prinudne uprave koja će se uvesti u zgrade ukoliko nema sloge stanara i ukoliko nema dogovora među stanarima, da to bude neko ko je profesionalno zaposlen, svakako neće doći neko. Znači, još jednom ponavljam, ovaj zakon jasno i detaljno precizira svaki pojam. To što vi tako razmišljate, to je vaš problem. Ja ću vam sad pojasniti, ali ponavljam, drago mi je da ste bar onaj prvi deo razumeli, da ste ga sad ponovili ponovili i drago mi je da bar za toliko napredujemo.Što se tiče nekoga ko će doći kao prinudni upravnik koga će neko dovesti, ne, neće biti ni neko, niti će ga neko dovesti, nego će doći licencirani upravnik profesionalni sa liste koju će voditi Privredna komora Srbije, a taj neko ko će ga izabrati sa te liste biće lokalna samouprava. Sve to lepo piše i ja ću ponoviti koliko to bude trebalo, a ako treba i nacrtaću ovde za neke koji na takav način to razumeju.Takođe, neće taj čovek raditi ništa osim onoga što je po licenci za njega i dozvoljeno da radi. Koliko će on biti upravnik, odnosno prinudni upravnik u toj zgradi, to će odlučiti sami stanari, odnosno to će odlučiti sloga tih stanara. Znači, ovaj zakon upravo to i tera, da se dogovore. S druge strane, i ne moraju. Ukoliko im se dopadne kako taj radi, koga im je dodelila opštinska uprava, odnosno jedinica lokalne samouprave, može on ostati da u toj zgradi bude za duže vreme upravnik.Tako da, ja se sada nadam da ste razumeli i ovaj drugi deo.

Dakle, da li je sada svima, svim građanima Srbije jasno da vi želite da uvedete prinudnu upravu u sve naše zgrade u Srbiji? Tu mi se veoma dopalo izlaganje koleginice Maje Gojković, koje mislim da je govorilo poprilično u prilog našim amandmanima, a obrazložiću i zašto, govori upravo o ovom članu i o ovom amandmanu.Dakle, nije sporno, mi se sa vama slažemo da treba da se uvede red u naše zgrade. To nije sporno, to niko ne spori, ali ostavlja se pitanje - kako? Mogu lokalne samouprave, kao što je učinjeno u Novom Sadu, različitim merama da motivišu stanare u stambenoj zajednici da urede svoje funkcionisanje stambene zajednice, bez ovog zakona. To je potvrdila Maja Gojković, rekla je – evo, mi u Novom Sadu bez ovog zakona uredili smo sve. Znači, može!Šta može!Šta je sporno? Sporno je vaše nametanje organizatora prinudnog upravljanja. Prinudni profesionalni upravnik, novi nameti na građane Srbije. Prinudni karakter svega toga je sporan. Znači, mi ne izaberemo, kao stambena zajednica prinudnog ili bilo kog drugog upravnika, vi nam namećete preko lokalne samouprave licenciranog prinudnog profesionalnog upravnika, koji je naravno član SNS, to se valjda podrazumeva.Šta je ovde problem? Nametanje, prinudna uprava, prinudno stanje. Niste uredili stvari u Vladi, niste ukinuli nepotrebne državne agencije, niste sredili stanje tamo zašta ste nadležni, gospođo ministarka, a hoćete u našim zgradama da uređujete. Opravdano građani Srbije imaju veliki strah da se, kao prinudni profesionalni upravnici ne pojave fantomi iz Savamale i upadnu sa fantomkama u sve naše zgrade i stanove. Ma kakva replika, samo po amandmanu.Znači, da bi objasnila, kolegi, da bi objasnila ljudima koji žive u Čačku. Ne treba ništa da se bojite, znači i sada srećemo nepoznate ljude po gradu, koji nam čiste zgrade, ulice, koji odnose i donose, ne znam đubre i kontejnere, koji kreče. Ja i građani Srbije ne poznajemo lično te ljude. Znači nema straha.To što vi kažete da se neko boji u Čačku. Čačani su vrlo hrabri ljudi, odlučni ljudi, kada budu videli tog nekog prinudnog upravnika, oni neće umreti od straha. Tako da tu nema nikakve bojazni. Ne zastupate vi čitav Čačak, srećom, tako da vrlo mali broj ljudi ćete vi razuveriti, odnosno poslanik koji je podneo amandman, da nečega treba da se boje. Treba da se boje samo reda, koji nisu bili u stanju sami da sprovedu. O tome se radi u članu 57, koji vi, najlakše vam je da ne bi čitali čitav amandman, da brišete čitav član. To je najlakše.Znači, tu se kaže, znate šta je prinudna uprava? Prinudna uprava je nešto što se uvodi samo ako nešto ne funkcioniše. Znači, ako sve funkcioniše, nema prinudne uprave. Ne znam kako drugačije da objasnim, uvaženom poslaniku. Ako je to uopšte podneto.Onda ta prinudna uprava, upravnik, taj strašni čovek ili žena, rade prijavu za upis stambene jedinice, ne znam, biraju novog upravnika itd. Ko zove tog upravnika i kako se postavlja upravnik? Ako pozove vlasnik posebnog dela, neke stambene jedinice. Ne dolazi strašni čika sam. Znači, mora da ga pozove neko od stanara, znači onaj najhrabriji, koji nema taj strah od nepoznatog čoveka, zvanog prinudni upravnik ili inspektor, koji se takođe ne boji tog čoveka.Vrlo čoveka.Vrlo je jednostavno, ako imate želju da razvijate strašan strah kod dela građana Čačka, da im to objasnite na ovaj način. Samo na taj način.Hvala način.Hvala vam što se slažete samnom, da Srbija treba da bude uređena i zato nemojte da brišete ovaj zakon, nego se pridružite ovome, pridružite se edukacijama građana, jer 1945. godine nismo uspeli sami, nismo uspeli sami. sami. Hajde, da napravimo izložbu kako izgledaju naši gradovi, naše ulice, naše zgrade, većina. Hajde, da budemo jednom iskreni prema sebi. Tamo gde nema sloge, gde nema dogovora, dolazi prinudna uprava. Tako se uvode prinudne uprave i u lokalne samouprave kada se mi svi isvađamo.Nemojte da podstičemo naše građane da ne budu, kao ljudi u nekim evropskim zemljama, gde nema potrebe da se mi svađamo, to će neko u naše ime da uradi, neki profesionalac koji samo radi svoj posao. Da li ću ga poznavati, ili neću ga poznavati? Mene to uopšte ne interesuje. Stvarno ne znam ljude koji ulaze i izlaze iz moje zgrade. Nisam paranoična.Ali, zaista ako ne možemo mi nešto da uradimo, onda će inspektori, ili jedan od stanara koji nije zadovoljan pozvati, napisati podnesak, dve-tri rečenice i odlučiće se o tome da potrebna prinudna uprava, da odradi neke osnovne mere.Hvala da prihvatimo, ovo član 57. – briše se, kad bi se izbrisalo ponovo bi mi svi ovde bili za ostanak haosa i lošeg stanja upravljanja zgradama u Srbiji. Prema tome, ne možemo da prihvatimo Možete po amandmanu kolega Obradoviću, nemate pravo na repliku. **Boško Obradović** Dakle, uvažena koleginica Maja Gojković je priznala ključnu stvar koju ponavljam, da je Novi Sad regulisao materiju uređenja stanovanja bez ovoga zakona o prinudnoj upravi. Dakle, to je moguće. Nisu naše zgrade vlasništvo Vlade Republike Srbije, ni lokalne samouprave, nego nas stanara u stambenoj zajednici. Nama niko ne može da upada, kao prinudni profesionalni upravnik i niko ne može da nam uvodi nikakvu prinudnu upravu. Niko ne može da nam daje dodatne troškove i namete. Niko ne može da nam nametne organizatora prinudnog upravljanja. Niko ne može članove SNS kao licencirane prinudne profesionalne upravnike da nam nameće u našim zgradama. Mi Čačani se ničega ne bojimo, to smo dokazali na izborima kada smo pobedili SNS na devet biračkih mesta i osvojili 25% glasova. Dakle, nemamo mi taj problem da se mi vas plašimo i vaših prinudnih poslovnih upravnika. Ali, da vi dobijete u našim zgradama vaše špijune, e, te neće moći.Dakle, veoma je važno ovo što je rekla koleginica Maja Gojković, moguće je urediti naše stanovanje bez prinudne uprave određenim stimulativnim merama lokalnih samouprava koje će urediti tu oblast. Ako je tačno da je tako u Novom Sadu, svaka čast, hajmo taj novosadski primer u sve gradove i opštine. Ako nije tačno, onda Maja Gojković ne govori istinu. Ali, ako je tačno, hajmo taj primer Novog Sada u sve gradove i opštine bez prinudne uprave da uredimo funkcionisanje svih naših zgrada. Dakle, o tome vam mi govorimo. Ne možete vi naše zgrade tretirati kao vlasništvo SNS, Vlade Srbije, lokalne samouprave, to su naše zgrade, nisu vaše.

To su naše zgrade, naše vlasništvo, naše upravljanje. Ne možete vi iz SNS da upravljate našim zgradama. Vrlo jednostavno obrazloženje, da li treba da ponovim još jednog gospodine predsedavajući. ako je bilo moguće urediti Novi Sad bez prinudne uprave moguće je urediti čitavu Srbiju bez prinudne uprave. Samo se pozivam na argumentaciju Maje Gojković i ne vidim šta je tu sporno.

Znači, ja sam govorila o Novom Sadu tamo gde nije bilo mogućnosti da se složimo i dogovorimo da to radi neko od nas. Jednostavno, 21 vek, ljudi su jako zauzeti. I, došli smo u škripac nije imao ko da popravlja, da vrši popravke, zove majstore i tako dalje, koji su takođe nepoznata lica, nemam pojma ko mi ulazi, popravlja grejanje, bojler kada se pokvari i tako dalje. Možda u manjim sredinama se svi znaju pa znate ko je ko, ali u većim ne.Uvaženom kolegi da kažem, nije tako samo u Novom Sadu, bila sam podstanar do pre nekoliko meseci na Novom Beogradu i ta zgrada je već primenila odredbe ovog zakona i angažovali su privatnu firmu. Tako to funkcioniše ovde.A da vam kažem nešto, nema prinudni upravnik ne upada prvo, otključaćete mu vrata, a drugo, nema potrebe za prinudnim upravnikom, poslaniče, molim vas, samo malo se zamislite. Prinudna uprava znači da nešto ne funkcioniše. Ništa od te vaše sloge, ako vam treba prinudni upravnik. Ovo je samo odredba zakona, dakle, član 57. predviđa kada se vi u toj vašoj idili prestanete da se slažete onda neko zove prinudnog upravnika i gle čuda, u članu piše da će to uraditi neko baš od vas, od komšija. Prema tome, niko ne upada sa ulice, nema pojma jer živite u slozi ili ne živite u slozi.Jednostavno vi znate šta je suština ovog zakona. Vi znate šta piše u članu 57.Ubeđena sam da ste dovoljno intelektualni, inače ne bi vas izabrali ovde,

**Marija Janjušević** Predsedavajući, ukazujem na povredu Poslovnika član 107. stav 2. Na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika.Niste opomenuli koleginicu narodnu poslanicu Maju Gojković, kada je očigledno zaboravila da ne sedi na mestu predsedavajućeg, pa se poslaniku Bošku Obradoviću obratila direktno.Mislim da će biti svima lakše da ovaj veliki posao koji je pred nama i ove važne teme za naše građane uradimo kako treba i do kraja ukoliko vi budete imali iste aršine prema svima. Hvala.

o pitanju prinudne samouprave, prinudnog upravnika, polazeći od pretpostavki, da ne kažem ružnih.Ne vidim ovaj zakon, pa ni u ovom segmentu prinudne uprave prinudnog upravnika ništa drugo do izvanrednog podstreka stanarima, žiteljima stambenih zgrada da učine napor i nateraju sebe na slogu, da izaberu sami svog upravnika.Živim

Hoćemo li dozvoliti stanarima kakva je situacija sada u mojoj zgradi, od 1978. godine postoji, i sada ne mogu da se slože nikako da izaberu upravnika zgrada. Stoji na milost i nemilost.Imamo li prava, pitam savest našu, poslanika ovde, da dozvolimo da ogromna imovina tih zgrada propada tih zgrada propada i da ne odredimo nikoga u ovoj državi, u ovom društvu da mora brinuti i spašavati od propadanja tu ukupnu imovinu ako stanari nisu dovoljno savesni ili su nesložni?Ovaj zakon ima samo tu intenciju. Ova bojazan koja se izražava sve vreme da će jedna stranka koja je sada na vlasti ili sutra druga, da će ona nametnuti svoje upravnike itd. ne postoji po meni. Ne postoji zbog toga što ako se dođe u situaciju da zgrada ne može da se složi i izabere upravnika zgrade, pa dođe pretnja prinudne uprave, to samo može naterati te ljude da se prizovu pameti i da izaberu među sobom upravnika i da upravljaju zgradom.Hteo na još nešto. Kada imamo svog upravnika u zgradi, a ne prinudnog, mislim da je ovaj zakon te intencije i pokazao da svejedno lokalna samouprava i neko mora nadzirati da li se dobro održava zgrada, jer upravnik koga smo mi izabrali nije garancija da će se adekvatno održavati i čuvati imovina. Zbog toga ne vidim nikakav strah od prinudne uprave. Ona je samo krajnja mera kada ne može na ni jedan drugi način da se čuva ta opšta imovina. **Maja

veoma dobro objašnjen ovaj amandman i u smislu praktične primene i u smislu da se nije zaratilo i da niko ne osvaja ničije zgrade, već da želimo da pomognemo ljudima, da ih rasteretimo, ali ovde ima izgleda dobrih političkih zalogaja sa nekom jeftinom demagogijom da će neko nekome upadati u zgrade i raditi već šta im se pričinjava.Dakle, vraćamo se na ono da stalno insistiranje na tome da će ovi ljudi biti SNS neka vojska ili šta god, nema drugog objašnjenja nego da ti ljudi koji nas optužuju za to polaze od sebe. Dakle, autoprojekcija je čudo.Vezano za angažovanje profesionalnih upravnika, mislim da nije korektno da nekada, ovi koji kritikuju, vam trebaju profesionalni upravnici, a nekada ne. Dakle, ovde je jasno precizirano. Kada nam trebaju, angažujemo ih, a oni koji nas kritikuju, tačnije podnosioci ovog amandmana su posle izbora na onoj njihovoj čuvenoj humanitarnoj akciji daj svoj glas za našeg cenzusa spas, angažovali profesionalnog stečajnog upravnika da ih malo pogura da pređu cenzus. Znači, nekad profesionalni upravnici trebaju, a nekada ne trebaju? Odlučite se za jedno. **Maja

i dobro je da je Vlada to prihvatila, ali, ponavljam, to dolazi iz namere predlagača koji je pisao ovakav zakon.

lice, funkcioner SNS koje treba, kao što je to rekao predsedavajući, da se setimo filma „Balkanski špijun“, verovatno da glumi špijuna koje će nekoj službi, u ovom slučaju službi SNS, dojavljivati šta građani rade

A imate špijuna u zgradi?

1.200. Ja sam srećan što tako plaćam, jer se sad neke stvari rešavaju, ali to košta. I ono što ste vi govorili da ćete isprazniti ovim zakonom dalje novčanike građana Srbije… **Maja

fasciniran „Balkanskim špijunom“, pa se ponaša kao karakter odatle. Ovo je potpuno u duhu čoveka koji, po sopstvenom priznanju datom juče, nije ni pročitao ovaj zakon ni ovaj ni bilo koji drugi iz ovog seta zakona, pa tako treba i razumeti sve što ima da kaže. Hvala.(Marko

uvedete red,, to neće da radi, neće da radi. I žao mi je što se nanošenje sloge ovde meša sa disciplinom i motivacijom ljudi, da samodisciplinom i svešću o cilju i za hitne intervencije i za tekuće održavanje i za investiciono održavanje, misli o svojoj lokalnoj zajednici.Mi imamo, ponavljam, banalan nesporazum, ali nepremostiv. Sloga se ne može naneti, ona se gradi, dijalogom u kojem definišete šta vam je cilj ovde, u kojem ne govorite o blagoslovenom rešenju da ministar nadležan za poslove stanovanja bliže određuje vrstu, obim i dinamiku delatnosti iz stava 1. ovog člana, koji govori o hitnim intervencijama i tekućem održavanju i investicionom održavanju.Znam da će ministarstvo, odnosno ministarka potpisati najnačelniji mogući akt za upravnike iz skupština zajednica za profesionalne upravnike i za prinudne upravnike. Kad polako izgovorite tu rečenicu, onda ćete razumeti s koliko kognitivnih disonanci mi pričamo ovde o jednom strašno važnom zakonu i s kolikom lakoćom ne razumemo razliku između discipline i pokornosti. Pokornost

da promene svoje ponašanje kada je lokalna sredina u pitanju, odredbe ovog zakona moraju izgledati Zahvaljujem.Poštovani građani Srbije, u ovom amandmanu se utvrđuje nadležnost ministarstva, odnosno ministra za održavanje zgrada. Pročitaću ukratko član. Radi se o hitnim intervencijama, tekućem održavanju i investicionom održavanju. Onda se kaže u stavu 2. da ministar nadležan za poslove stanovanja bliže određuje vrstu, obim i dinamiku aktivnosti iz stava 1.Dakle, ministar se bavi hitnim intervencijama. Ministar se bavi tekućim održavanjem zgrada. Ministar se bavi investicionim održavanjem. Da li je to možda previše posla za jednog ministra, odnosno jedno ministarstvo?Ja sam predložio da se ovaj stav 2. gde se utvrđuje nadležnost ministra, odnosno ministarstva briše, zbog toga što mislim da nije u redu da se ministarstvo bavi ovim pitanjem. pitanjem. Ove stvari treba prepustiti zgradama, tj. stambenim jedinicama. One same odlučuju kako će da rešavaju ova pitanja.Pogledajte šta se kaže u stavu 3. unapređenje svojstva zgrade ili dela zgrade jesu aktivnosti kojima se poboljšavaju energetska ili druga svojstva. Dakle, ministarstvo će sada moći da obavezuje zgrade da rade neke stvari za koje, recimo, zgrade nemaju para, da recimo uvode energetsku efikasnost, da podižu kredit da bi uvodili energetsku efikasnost.Znate, ovo je nametanje nerazumnih troškova ljudima koji možda nemaju novca za to. Molim vas, nemojte da dajete ministarstvu ovakve vrste ovlašćenja. Ovo nema nikakvog smisla. Ako je slobodno organizovanje, kako vi sve vreme tvrdite,

Aleksandra Jerkov. poslednja dva stava člana 58. koji govori o zaista nerealnim nadležnostima ministarstva kada su u pitanju i hitne intervencije i tekuće održavanje i investiciono održavanje. Mislimo da ministarstvo nema potrebe, nema nadležnosti, nema mogućnosti, nema kapaciteta, nema vremena u krajnjem, da se bavi ovim stvarima. Mislimo da će to zaista izazvati dodatne troškove stanarima kojima ovaj zakon već nameće troškove.Posebno nas brine izjava gradskog menadžera Grada Beograda

bivšoj, sadašnjoj stambenoj zajednici, naložiti da sredi fasadu, pa je on naveo koliko je nebezbedno, pa kaže – ili ukoliko je jednostavno ružna. Znači, ukoliko je nekome fasada zgrade jednostavno ružna, prema rečima Gorana Vesića, stanari zgrade će morati da plate popravku te fasade. To u zakonu ne piše.Mi smo vas zamolili da nam objasnite da li to znači da gospodin Vesić nije rekao istinu kada je o tome govorio ili nije razumeo zakon ili o čemu se radi, ali prosto, neprihvatljivo je da namećete nove i nove finansijske obaveze ljudima, sve pod izgovorom da se tobož uvodi nekakav red u zgradama. Ne uvodi se nikakav red.

iz pokreta DJB nije razumeo šta je intencija ovog zakona, ne shvatajući da je bila obaveza da ministarka uvede rodnu ravnopravnost kroz ovu tačku člana 28.Konkretno, mi imamo supermena u Vladi Republike Srbije, ali nemamo supervumen.

zgrada.Dakle, gospođa Zorana Mihajlović, ako se usvoji ovakav poguban i neverovatan član 58. ovog zakona, će početi da uređuje sve naše zgrade.

pojma. Otprilike, to je u prevodu.Dakle, nemoguće je da ministar uređuje naše zgrade. Nemoguće je da se ministar bavi hitnim intervencijama. Hoćete vi, gospođo Mihajlović, da dođete u moju zgradu ako ima neki problem sa grejanjem, ja nisam razumeo, ili kanalizacija, ili šta? Razumem da vaš profesionalni prinudni upravnik će da upadne u moju zgradu i da evidentira ko glasa za SNS, a ko ne glasa, taj deo sam razumeo. **Maja Gojković** Poslaniče, hajdemo o amandmanima. Nemam više ni trunke tolerancije prema želji da pričate o svemu i svačemu.

makar šta. Znači, ako tražite da se briše konkretan član, imamo još par meseci da naučite šta znači konkretan član. Hvala vam puno.